smo program i predlog sastava Vlade koji je izneo gospodin Miloš Vučević, kandidat za predsednika Vlade.Sada Vlade.Sada dve stvari.Pod jedan, u skladu sa članom 111. Poslovnika o radu, izričem meru udaljenja sa sednice narodnom poslaniku Borislavu Novakoviću, meru

prilazite mandataru. Nemate nikakvo pravo da prilazite mandataru. Nemate nikakvo pravo fizički da ga ugrožavate i nemate nikakvo pravo da mu uskraćujete slobodu govora.Izričem vam meru udaljenja sa sednice

Mogli ste da se javite za reč. Imate vreme za diskusiju, mogli ste da kažete šta vam smeta. Niste smeli i niko ne sme u ovoj sali da prilazi bez pitanja, ne ni ovom stolu, a svakako ne mandataru i govorniku.Meni govorniku.Meni je drago što su svi građani Republike Srbije mogli da vide kako izgleda vaša politika nasilja, kako izgleda vaše nepoštovanje ovog doma, kako izgleda nepoštovanje građana Republike Srbije. Pritom mi je takođe drago da je čitav diplomatski kor mogao da vidi kako izgleda vaša politika i sa čim svi ovi ljudi moraju da se suočavaju svaki dan.Izvolite, udaljite se sa sednice.Hvala vam.Takođe, vam.Takođe, u skladu sa članom 109, izričem opomenu narodnom poslaniku Srđanu Milivojeviću, zato što prekida govornika u izlaganju ili dobacuje, odnosno ometa govornika ili na drugi način ugrožava slobodu govora.Dajem u skladu sa istim tim članom opomenu gospodinu Milojičiću, zbog toga što ste i vi, takođe, smetali i ugrožavali slobodu govora mandataru dok je predstavljao program.Tako da vas molim sada da nastavimo da radimo i da pokažemo još jednom svim građanima Srbije da smo, pod jedan, odrasli,

Izvinite, predsedavajuća, imam jednu dilemu, ja ću reklamirati Poslovnik, a vi mi recite da li se odnosi… **Ana Brnabić** U skladu sa kojim članom? **Radomir Lazović** U skladu sa članom 106. Dakle, govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.Doduše, moram da kažem, ostavljam malu dilemu, da li je ovo, nisam imao iskustvo da govornik koji predstavlja ekspoze, dakle premijer, ima jedan literalni rad koji nije dostojan, ja bih rekao, prosto ekspozea. Ipak ste vi malo drugačije prošli put kada ste govorili pričali, pa bih hteo da mi kažete da li se ovo odnosi i da li smatrate da ima smisla, s obzirom da ovakve konstrukcije su više dostojne nekog, ne znam đaka, koji pred odeljenjem priča zašto voli predsednika i Srbiju, tako da bih rekao da ovo nije o temi.

Biću tolerantna, biću fleksibilna. Hajde da se smirimo, hajde da radimo. Ja vas molim da nastavimo da radimo. Hvala.Dakle, ko se javlja za reč?Izvolite, gospodine Jovanoviću, sa nestrpljenjem želim da vas čujemo svi. Jesmo u programu? Jesmo.Razredna, pa ja sam dobacivao, ne znam što mi ne dadoste opomenu? Nemojte da me tolerišete, molim vas, svaka opomena sa vaše strane za mene je čast, tako da nemojte da štedite opomene. Prvi put sam je dobio prošli put, samo navalite. Poštujte Poslovnik.Dobar dan dame i gospodo, poštovani građani Republike Srbije koji pratite ovaj prenos, dobrodošli na otvaranje nove sezone tragikomičnog cirkusa Aleksandra Vučića koji se zove nova Vlada Republike Srbije.Pred vama su poznata lica, dugogodišnji, suvereni vladari srpske političke scene, ljudi koji se 30 godina, neki od njih 20, neki 30, ne skidaju iz vaših života, jer njihov jedini cilj je da vaš život bude bolji, srećniji i da vas vode u srećnu budućnost.Evo, tu je sa nama neko koga ne treba posebno predstavljati, gospodin Ivica Dačić, novi, bivši ministar policije. Tu su Bata i Ivica, pa kako ko, jedan mandat on, drugi mandat Bata. To je čovek koji će sigurno brinuti o vašoj bezbednosti u zemlji koja je ogrezla u kriminal, kojom ne vladaju kriminalci, neki su i u Vladi, neki su na javnim funkcijama, u zemlji gde se deca izbacuju iz vrtića zato što njihovi roditelji nisu za SNS.Da pređemo dalje. Dakle, uloge su podeljene. Tu je i blagajnik Aleksandra Vučića, ovog najbogatijeg pozorišta u Evropi, čuveni gospodin doktorant višestruki u pokušaju, gospodin Siniša Mali. On brine

doživotnog brigača o srpskom selu, onoga koji brine da na srpskom selu porodice nastave da žive, a srpsko selo nikada praznije.Koga mi to još imamo? Imamo ministarku za Rio Tinto čuvenu gospođu Dubravku Đedović, koja će sve učiniti samo da se narod iz Gornjih Nedeljica raseli.Imamo čuvenog Gorana Vesića, čoveka kome predlažem da, umesto ministra za infrastrukturu i građevinarstvo, postane ministar i što pre osnuje ministarstvo za kanalizaciju Beograd, pola Beograda, nema kanalizaciju. Imate velike pozdrave gospodo, bivše demokrate, julovci, bivši socijalisti, bivši sve, od građana sa leve obale Dunava koji jedva čekaju da vam vide leđa i da konačno neko dođe da im izgradi kanalizaciju.Imamo i nove likove tu. Tu je gospođa Milica Đurđević Stamenkovski. Gospođo Milice, jeste to vi? Vas gledam, Milice. Vas gledam. Poneo sam i nešto da se ogledate, da mi kažete šta vidite u ovom ogledalu? Da vas pitam nešto samo, gospođo Stamenkovski, bivša zavetnice, da li znate čije su ovo reči: „Politika koju ste vi vodili uništila bi zemlju brzinom munje.

Hajde da pogodimo. Onaj za koga ste do juče govorili, gledajte me, gospođo Stamenkovski, to sam ja Ćuta, znamo se od ranije, onda kada ste bili branilac svete srpske zemlje Kosova, a gde sad sedite gospođo Stamenkovski? Pogledajte me malo. Evo sa kim sedite, pogledajte malo ovamo, nemojte da se plašite, ne ujedam. Sedite sa onima koji su priznali francusko-nemački sporazum i onima koji su se u Ohridu dogovorili da Srbija postane član Saveta Evrope.Da, gospođo Stamenkovski,

Vi ste jedna tužna slika svakodnevne političke stvarnosti, onih koji bez problema ne prodaju obraz, nego prodaju ono za šta su se do juče zaklinjali. Vi ste, gospođo Đurđević Stamenkovski, izdali Srbe na Kosovu. Vi sedite sa onima koji su se družili sa Klintonom. Vi sedite sa onima koji su 24. marta, na dan bombardovanja, napunili punu Arenu i doveli, zamislite koga, Gerharda Šredera. Šredera. Vi sedite sa onima, evo ga tu sa desne strane, gospodin Rakić, pošto nećete mene, možete njega da gledate, koji su se zakleli Aljbinu Kurtiju na ustav samostalne države Kosovo. Vas gledam i dalje, gospođo jedna istinita priča, podseća na vic, nažalost tragičan. Kaže – sreli se Amerikanac, Nemac, Albanac i Vučić i seli da pregovaraju o Kosovu i 10 godina pregovarali o Kosovu. Ne znam kako se na kraju završava taj vic, ali znam da je Vučić ispao najgluplji.Ima još jedan vic o Vučiću i Kinezu. Kaže – sreli se Vučić i Kinez i krenuli da pregovaraju o srpskom zlatu. Ne znam šta je na kraju bilo, gospođo Đedović, ali na kraju Srbija ostade bez svog zlata. Tako priča može da se nastavi u nedogled.Ima jedna zajednička osobina koja spaja i ove komuniste, Mirine julovce, kao što je Vulin, i sve ove bivše radikale, kao što je Martinović, koji će sada da se bavi poljoprivredom. Je li, Martinoviću, jesi li kopao nekada u životu ti? Jesi li zasadio nekada kukuruz? Ti si budući ministar poljoprivrede. Ti si karikatura od ministra poljoprivrede.Samo jednu stvar da kažem – šta spaja sve ove ljude, građani Srbije? Jedna jedina stvar. Oni ne znaju šta će sa parama. Koliko vrede ovi ljudi svi? Kolika je njihova imovina? Ja sam pitao predsednicu Skupštine prošli put da mi odgovori – koliko vi to para imate, gospođo Brnabić, jel proradio bazen gore na Dedinju, jel bilo brčkanja ovih dana? Toplo vreme, jel? Koliko para su teški ovi ljudi dok građani Srbije nemaju bukvalno šta da jedu?Ko je ovde budući ministar za brigu o porodici? Ko je budući ministar za brigu o siromašnima? Da li vi znate, Vučeviću, malopre pominjete decu u ekspozeu, koliko dece živi u porodicama koje primaju 12.000 dinara mesečno? Da li znate taj podatak? Nemate pojma, jer vas baš briga. Vi razmišljate o vašim skokovima u budućnost, o vašim milijardama. Po podacima Unicefa, živi u porodicama koje primaju 12.000 dinara mesečno.Vi, gospođo Đedović, pominjete prošli put Krivelj, pričamo o rudnicima. Nemam puno vremena. Što ne odoste vi malo u Krivelj posle one vaše posete? Bili ste tamo pola sata, zvali su me ljudi. Hajdete vi i vaša porodica da odete u Krivelj, a kojima ste obećali da će dobiti adekvatno preseljenje i smeštaj.Zašto se vi, gospođo Đedović, ne preselite malo u Krivelj, da živite malo sa tim ljudima? Šta je smešno? Vidim da se smeškate. Evo pogledajte gospođu Đedović, njoj je to smešno.Dakle, vi sa vašom porodicom u Krivelj, a Goran Vesić, čuveni graditelj, lepo u Borču i Padinsku Skelu, na levu obalu Dunava sa svojom porodicom, pa da živi tamo gde nema kanalizacije. Napunili ste se ko brodovi i baš vas briga za građane.Evo Vulin, da li je smešno gospodine Vulin? Smešno je. Ako i treba da vam je smešno, samo doći će dan kada ćete morati da dokažete odakle vam tolika lova. Doći će dan kada ćete morati i te sve milijarde koje vrtite ovde, dok deca nemaju šta da jedu, da pokažete gde su. Postoje neki računi u inostranstvu koji su vaši. Do svakog evra …Šta je gospođo Brnabić? Nešto vam se ne dopada ovo što govorim, jel tako? U redu.Znači, Milici Đurđević Stamenkovski, evo jedno ogledalce svako jutro da se pogleda i imaš pozdrave Milice od ljudi sa Kosova. Imaš pozdrave od ljudi iz Mitrovice i Zvečana. Znaš šta kažu za tebe? Izdajnik. To je ono što su govorili do juče za tebe ovi sa kojima sada sediš, pa su ti lepili keče na glavu,

znam da vas čeka bazen u Jovankinoj vili gore, biće sve okej, ne brinite ništa.Dakle, ovde je do malopre bio gospodin Kristofer Hil, propustio sam priliku da mu kažem, ali evo verovatno će mu neko preneti. To je ovaj što ga primate na pregovore sa opozicijom o izbornim uslovima. Da zna samo, pošto je Ustav SAD za njega svetinja, gospođo Milice, jel tako, e tako je Ustav Republike Srbije za nas svetinja i da se ne meša više u unutrašnje poslove Republike Srbije. To što ste vi ortaci sa njim i što imate kombinacije sa njim, za „Behtel“ i za sve te te milijarde koje će on da vrti ovde i za rudnike, gospođo Đedović, za sve, to je vaš privatni dil, to nikakve veze nema sa nama, građanima Srbije, da zna samo Kristofer Hil da je srpski litijum ispod Gornjih Nedeljica srpski i hajde da vidim kako ćete vi to da kopate. Hajde da vidim kako ćete? Što ne krenete gore ka Gornjim Nedeljicama?Da znate samo, to što ste nameračili zove se zločin prema ljudima i prema prirodi, što vaši džepovi puniji, to građani Srbije siromašniji i sve ih je manje. Briga o porodici, briga o prirodi, briga o prosperitetu, briga o svemu, bre ima vas 31, ko će vas sve bre da namiri, 31 vas ima. Imamo tu i troje ministara nizašta, jel tako gospođo Macura? Gospođo Macura možete da me pogledate. Čega ste vi tačno ministar? Ne znate. Dobro. Da li ima neko da zna, čega je tačno ministar? Vi ste jedna lakrdija, jedno tragično pozorište Šopalović, koje se vrti ovde 20-30 godina i dok se bogatite životi građana Srbije propadaju.Ova zemlja će biti deponija. Petnaest posto teritorije Srbije ste već dali Aljbinu Kurtiju. Sad ste se nameračili na drugih 15%, date Kinezima, Arapima da to preoru i da zatruju. To ste vi. Posle vas će ostati pustoš se tiče gospodina Vesića, da li je pobegao Vesić, nema ga? Da mu kažem samo, evo, ima ovde još jedna patriotska slika, brzo završavam, evo ovde je Vučić sa Kušnerom. Znate li ko je ovaj Kušner?

gde je za vreme NATO agresije stradao narod. To ste vi poklonili, da taj gradi kockarnice, hotele sa pet zvezdica i đakuzijem. Milijarde to vredi. Znate li šta kaže taj Kušner? Kaže: „Veoma sam uzbuđen što ću na tom mestu da gradim kockarnice i hotele.“Evo, ja da mu poručim sa ovog mesta – idi, bre, kući pa se uzbuđuj, nemoj ovde da radiš to što radiš. To što si se dogovorio sa ovim ovde tvojim pajtosima, sa lošima si se dogovorio.Nameračili ste da rušite sajam. Pola Beograda hoćete da srušite. Pozivam sve građane Srbije, sve patriote, sve aktiviste, budu li se pojavili i na Generalštabu i Gornjim Nedeljicama da svim silama to sprečavamo. Hvala. Reč ima narodni poslanik Milenko Jovanov.Izvolite. Gospodine Vučeviću, bio je obiman i sadržajan ekspoze koji ste pročitali, ali ni reč niste rekli o borbi protiv alkoholizma, kao što vidite i Skupština pati od alkoholizma. Dakle, Skupština pati a neki boluju i to vidite i sami.Jednostavno, to doživljavamo iz kruga u krug. Ljudi koji jednostavno nisu u stanju ni „Crvenkapu“ da saslušaju do kraja i da je razumeju, sada govore o ekspozeu koji se bavi unutrašnjom, spoljnom politikom, privredom, demografijom itd. To je, prosto, nemoguće za očekivati da tako nešto može da procesira, da nešto kaže, da neku kritiku konstruktivnu da.Dakle, isti ovaj govor, evo čisto da vas obavestim, mi smo slušali kada je birana predsednica Skupštine.

koji je sproveo iz toaleta cev u reku Temšicu i to njegove komšije znaju i prepričavaju, veliki ekolog. Ekolog, borac, siromašni borac za prava i ekologiju koji je hteo da gradi hidrocentralu, saradnik Ljubiše Ristića u pozorištu, kaže – dođe, dam mu unuče neko, dam mu koju crvenu da uzme tamo čovek nešto, pa ostavi opremu, nosio rekvizite itd. Sada od toga i od tako nečeg očekivati da kaže nešto smisleno o ekspozeu koji ste pročitali zaista je iluzorno.Sa druge strane moram da kažem samo jednu stvar koja je vrlo važna, pošto je penio i skakao na prošloj sednici, pošto će u nekim narednim sednicama Darko Glišić imati priliku da dobije reč, onda ćemo čuti i ko je bio osnivač SNS i koji je broj članske karte i gde je potpisao pristupnicu i sve ostalo, tako da ćemo sve to imati prilike da čujemo i mi i Srbija, pa da vidite i ko je taj preletač koji treba da se gleda u ogledalo, samo onda kada mu Vučić nije ispunio želju. Hvala.

žene su se mahom branile same. Šokirana sam momentom u kome prvo izlaganje narodnog poslanika, tendenciozno jeste bio samo jedan napad na ministrake u Vladi Republike Srbije, pojedinačno, imenom i prezimenom, pozivajući se na paušalne ocene, na nekakve informacije iz južne srpske pokrajine.Ne branim ja Milicu Đurđević Stamenkovski… Ima ovde svega, samo nema obraza. Smeta Ivica Dačić koji je kontinuirano u Vladi, istina je. Nije sramota imati stav – kad porastem biću Dačić ili gospodin Vučević. Predstavili ste ekspoze, o njemu ćemo razgovarati kada dobijem pravo kao ovlašćeni predstavnik, a sada sam se javila samo da ukažem građanima Srbije kako izgleda obračun sa vladajućom većinom, od Milice Đurđević preko Dubravke, do Tanje Macure, čini mi se, prisećajući se šta su te žene radile, rekle u prošlom mandatu i u proteklom periodu. One su nešto radile i rekle, pa neka je bilo i pogrešno. Šta ćemo sa onima koji nisu radili ništa i nikada neće dobiti šansu od građana Srbije?Treba biti oprezan kod kritike buduće Vlade gospodina Miloša Vučevića. Koliko god vas se nedopadali ministri i ministarke, to su ljudi sa kojima ćete sarađivati kao predstavnici u parlamentu Srbije naredne četiri godine. Pre svega, apelujem da poštujemo jedni druge ili bar da poštujemo sebe i funkciju koju su nam građani dali. Hvala.

mestu.Uzmete odjednom i kao rafalnom paljbom napadnete tim koji tek treba da bude izabran, da vodi Vladu Republike Srbije. Gospodine Jovanoviću, nisam vas prekidao. Nema mesta da se prekidamo. Polako, trajaće ovo, jedan, dva, tri dana, koliko god bude trebalo da vas ubedimo ovde da je tim Miloša Vučevića trenutno najbolje za Srbiju.To je gospodine Jovanoviću. Nemojte da se spuštamo na nivou da prebrojavamo krvna zrnca i utvrđujemo da li je neko muško ili žensko, hajde da vidimo kakve imaju stručne i moralne kapacitete. To je smisao ove rasprave. Vi vrlo dobro znate jednu stvar. Da je predsednik naše političke partije kandidat za ministra zato što je ovo koaliciona Vlada. I sutra u budućnosti, vi ste mladi, kada dođete i vi u priliku da vas biraju za ministra, pa i vi ćete valjda biti deo neke koalicije. Ja možda za nju neću glasati, ali neću se ovako ponašati. Zato, hajde da pokažemo jedni drugima razumevanje.Napali ste određene ministarke, upravo kao što kaže uvažena Sneža, samo zato što su pripadnice ženskog pola. Napali ste gospođu Đurđević Stamenkovski. Ona je ovde bila vrlo hrabra u klupi i znam da bi vam prva odgovorila. Nemojte da koristite tu situaciju zato što neko ne može da vam odgovori. Hajde da sačekamo poslednji četvrtak u mesecu, jednog meseca, pa ćete postavljati pitanja, pa ćete da dobijete odgovore.Da li se slažete sa mnom oko

jednom za sva vremena.Što se tiče gospođe Đedović. Ja vas ko Boga molim gospođo Đedović nemojte da gradite nuklearne elektrane, ko Boga vas molim. Ako vi budete gradili nuklearne elektrane, proći ćemo kao u Černobilu Ukrajinci 1985. godine. Hvala. Ne mogu gospodine Jovanoviću da vam pokažu tu dozvolu zato što je niste dobili. Da ste je dobili bili danas mali investitor u hidroelektrani, a pošto niste dobili, onda ste opozicija. Ne postoji ta dozvola. Da postoji, vaša sudbina vaša sudbina bi bila dosta drugačija, a i red u ovoj sali bi bio mnogo pristojniji.Ne može replika kada kaže predsednik Narodne skupštine.Samo da vam objasnim da ne postoji dozvola.

i gospodo narodni poslanici, kao mandatar sam došao pred vas da predstavim program Vlade i sastav Vlade, da o njemu razgovaramo, raspravljamo. Naravno da se čuju oprečni stavovi.Ovim prvim uvodnim izjavama, govorima nisam čuo uopšte želju da se razgovara o onome što sam predstavio. Shvatio sam ja dok sam govorio da većina vas to nije ni slušala. Sa moje leve strane ste ulazili, izlazili, dobacivali. Posebno je bilo problematično da ste pričali kada sam govorio o Kosovu i Metohiji, a dobacivali ste mi. Eto građani Srbije nisu čuli. Da to ubrzam i da to preskočim. To ću da kažem onome ko mi je to govorio kada se bude javio za reč. Kada sam pričao detaljno o Kosovu i Metohiji jedan od vođa tzv. opozicije mi je rekao da to preskočim, da je to dosadno i da to ubrzam.Što se tiče ovoga što ste vi istakli, stvarno je amaterski pokušaj da i ovu Vladu koja treba da bude izabrana kao Vlada kontinuiteta, odnosno ovu politiku prozovete za ekonomske rezultate. Ako je negde napravljen ogroman uspeh, odnosno uspeh i ako je negde napravljena drastična razlika u odnosu na ono što je bilo do 2012. u Srbiji, onda je to na polju ekonomije.Vi meni kažete da nisam vodio računa o mladima. Naprotiv, ceo deo ekspozea sam posvetio mladima. Verovatno vas ni to nije interesovalo, pa niste ni slušali, kao i mnogo toga drugoga. Baš sam se posebno i osvrnuo na ono što su njihova očekivanja, ali i na obavezu i odgovornost države prema mladima, prema generacijama koje dolaze.Što se tiče ne brige o mladima i našeg odnosa, ovo je pokazatelj. Najbolje će to potvrditi ili demantovati. Do 2012. godine stopa nezaposlenosti mladih u Srbiji je bila 53,2%, godine 26%, pri tome sam rekao da to nije dovoljno i da nismo zadovoljni, ali smo za duplo smanjili stopu nezaposlenost mladih. Rekao sam vam koliko se mladih vratilo u Srbiju prethodnih godina, gotovo jedan ceo grad.

ali što se tiče siromaštva i nebrige države i ove politike prema građanima, izneću sledeći podatak. Stopa siromaštva u Srbiji 2012. godine iznosila je stopa siromaštva u Srbiji 2024. godine je 20%. Mi hoćemo da je manja, nismo zadovoljni. Zato sam i u ekspozeu rekao da je plan između ostalog da je prosečna zarada 1400 evra, prosečna penzija 650 evra. minimalna zarada 650 evra, a stopa nezaposlenosti, odnosno stopa siromaštva da mora da bude na 16%, odnosno manja. Danas prosečna stopa siromaštva u Srbiji je iznad evropskog proseka. Nije fer da kažete da nema konkretnih rezultata, odnosno fer je ako gledate sada politikantske razloge i da nekog očarate sa nekim teatralnim nastupom. Mene svakako niste, kao, siguran sam i većinu građana, jer smo navikli da imate te nastupe koji mnogo toga pokazuju, a malo toga govore.Moram da zaštitim integritet predloženih ministara. Ništa konkretno mi niste rekli da bi ukazali na njihovu sposobnost da vode ili obavljaju poslove, budu odgovorni za resore za koje sam ih predložio, odnosno da budu članovi Vlade, osim što ste sebi dali za pravo da nekom kažete da je ovakav ili onakav. Ja sam ponosan na sve ove ljude. Da li mi svi o svemu isto mislimo, svakako ne. Ja sam i rekao da je ova Vlada sastavljena od ljudi sa različitih političkih pozicija, sa različitim političkim iskustvom, ali sam siguran da upravo svi možemo naći taj zajednički imenitelj

reč rekao onome ko me je prekidao na divljački i najgori mogući nepristojan način, ali je dobro da je to cela Srbija videla, posebno ovaj diplomatski kod koga trčite na konsultacije, da vide kako se ponašate. Sigurno je nervoza bila kada sam pričao o kriminalu i rezultatima borbe protiv kriminala, jer su tu uključeni i ljudi koji su procesuirani iz krivičnih dela nastali bavljenjem politikom, pa je zato i nastala ta dramaturgija i taj bahati i bezobrazni način ponašanja.Tako da sam siguran da nas čekaju dobri rezultati u budućem periodu, ne lako, jer ne zavisi sve od nas. To sam rekao u prvim rečenicama celog ekspozea. Nažalost, ne zavise sve okolnosti samo od nas,

blatu.Direktno, indirektno, u jednoj ili drugoj partiji, sa ovom ili onom članskom kartom, koaliciono spojeni ili razdvojeni, na jednom ili drugom glavnom odboru, suštinski, politika do 2012. godine je Srbiju potapala i gurala, davila u živom blatu. I to je „Skok u budućnost“, da izađemo iz tog živog blata.Ali, kada kažemo da je „Skok u budućnost“ skok napred, to ne znači, a čuli ste iz mog ekspozea, da se odričemo našeg kulturnog i istorijskog nasleđa, identiteta, duhovnih pitanja. Naprotiv, to je jedinstven paket. Ne može Srbija da bude moderna ako se odrekne sama sebe. Srbija može da se modernizuje samo tako što će poštovati svoju tradiciju i sve ono što je krasilo i određivalo ovaj narod i ovu državu i sve narode i sve građane koji žive na ovim prostorima.Ponosan sam na sve ljude koje smo predložili. Voleo bih da ste nešto konkretno izneli ili kritikovali ili pitali u odnosu na ekspoze, ali obzirom da sam primetio da nema pažnje i da nije interesantno to što pričam, to će svakako pokazati građanima kolika vam je briga ili koliki vam je interes da raspravljate o najvažnijoj temi o kojoj danas može Skupština da raspravlja, a to je politika i Program rada Vlade u naredne četiri godine, jer danas sam vam predstavio šta je program rada za naredne četiri godine, koliko treba da traje mandat Vlade Republike Srbije. Sve dalje što će se dešavati i u Skupštini Srbije će biti, na ovaj ili onaj način, povezano sa ovim programom, od Zakona o budžetu, od drugih zakonskih akata, odnosno predloga, do drugih svih stvari političkih o kojima ćemo razgovarati.Predstavio sam vam šta treba da bude okosnica državne politike što se tiče Vlade Srbije u naredne četiri godine i predstavljam vam ljude koji treba to da iznesu. Da li će znati ili neće, postoji nepisano pravilo da se daje bar 100 dana prvih. Vi niste dali ni 100 sekundi, bukvalno.Ponovo

Sve sam to prošao i preživeo od advokatskih poslova, sudnica, pa do politike. Ne vredi vam to. Bolje da razgovaramo ozbiljno i da suočimo argumente i činjenice.Sad vam kažem – nije vam dobar ugao napadanja, kada pričate o ekonomiji. Posebno vam nije dobar ugao napadanja kada pričate o zaštiti i pažnji prema mladima, jer vam kažem da smo za duplo smanjili broj nezaposlenih u mladoj populaciji.Što se tiče siromaštva, smanjili smo sa 26% stopu na 20%. Nisam zadovoljan statistikom i ne živim od statistike,

Svako ispred svog ogledala i svako sebe prvo da pogleda, pre nego što drugima drže slovo i prazne lekcije.Tako da, ponosan sam na sve ove ljude koje sam predložio i siguran sam da ćemo biti dostojni posla koji nas čeka. Hvala vam lepo. Hvala vam.Dajem reč Draganu Markoviću.Izvolite. Poštovane dame i gospodo, gospodine Vučeviću, gospodo kandidati za ministre, danas ste kandidati, sutra ćete već biti ministri.Želim, gospodine Vučeviću, da vam čestitam na ekspozeu, jer vaš ekspoze je bio takav da se prepoznao svaki građanin koji živi u ovoj državi.Dalje, vi niste rekli – ovo ćemo videti, a za ono treba neko da mi javi, za ovo nisam siguran. Znači, vi ste pročitali ekspoze, gde mi iz Jedinstvene Srbije smo ubeđeni da ono što smo danas čuli biće realizovano na terenu.Šta je najvažnije? Da nacionalna politika, koja je poslednjih godina najvažnija, da smo mi tu bili sami, kada su u pitanju poslanici, poslaničke grupe, i to je pitanje bilo da budemo jedinstveni, jer se otima deo teritorije Srbije koje se zove Kosovo i Metohija, da su pojedini poslanici odlazili u neke države i govorili nešto što nije tačno. Ja sam mnogo država obišao, ali kad pređem srpsku granicu, kad prođem, ja ne pričam, iako je nešto loše, ne samo sada, poslednjih godina, otkad činim većinu vlasti, već i kada sam bio opozicija.Znate šta, ja sam nekada mogao da razumem, kada su raspisani izbori, da se mi borimo programima, delima. Tek pre neki dan dali su mi snimak kakva dela su i koja su to dela sproveli i napravili oni koji su bili na vlasti do 2004. godine. Fabrike koje su bile dobre - rasprodate su, one koje nisu imale profit u tom vremenskom periodu su u korovu, nije bilo, nije bilo domova kulture, nije bilo ništa. I sada ti isti napadaju Srbiju da je nešto u Srbiji loše, da je njima uskraćeno itd. Pa kakva smo mi to država,

na svačiji zahtev, kada kažu: „Hoćemo izbore“ – izvolite izbore? Svaka izborna kampanja zaustavi napredak Srbije i gradova od šest do osam meseci. To šta ko želi je jedna druga stvar. Ali šta je realnost? Realnost nije pokradeni izbori. Da vam kažem šta je realnost,

a kad su sabrali broj glasova, onda su izbori pokradeni.Hoćemo li mi, gospodine Vučeviću, i dalje tako da zaustavljamo Srbiju, odnosno ne mi, nego neki pojedinci?

sve vreme da budu tu, siguran sam da sebi će svako od tih članova komisije da kaže – hej, ljudi, pa ja da živim u Beogradu, ja bih glasao za ovu lista koja je do sada Beograd i za liste po gradovima Srbije koje su imale vlast protekle četiri godine.Šta je parlament? Parlament je institucija gde se činjenicama i argumentima deluje, govori, ako neko od ministara ima neku grešku, naravno, da se kritikuje itd.

Postoji zamena za termin „ideologija“, a to je „lični interes“.Ako interes“.Ako ćemo da gledamo ideologiju, kako se onda spajaju liste? Jedni kažu da smo genocidan narod, da je u Srebrenici izvršen genocid, drugi kažu trebamo da damo Kosovo, a ovi koji nisu sada tamo gde su bili pre tri meseca su bili protiv svega toga. Narod kad sve to sluša on je zbunjen.Šta je još najvažnije? Ekonomski napredak jedne države. Ne mogu pojedinci da zaustave ekonomski napredak jedne države. U kontinuitetu dolaze fabrike, odnosno vlasnici velikih kapitala u Srbiji da otvaraju svoje fabrike.Nemačka poslednjih devet meseci i investitori iz Nemačke imaju najveće interesovanje za Srbiju. Zašto? Zato što postoji politička stabilnost, ekonomska sigurnost,

i maloprodajne cene iz budžeta države Srbije. Od toga imaju koristi i naši domaći investitori i oni koji dolaze iz nekih drugih država.Šta je još najvažnije? Da onaj običan čovek na selu, koji se zove gospodin poljoprivredni proizvođač, nikada nije imao bolje uslove za razvoj poljoprivrede ili stočnog fonda ukoliko ima ima stočni fond.Ja bih zamolio, gospodine Vučeviću, i vas, gospodine Siniša Mali, dobre su ovo subvencije, ali su nam štale prazne. Ne znam samo da li me čuje Siniša Mali? Gospodine ministre finansija, jedan predlog, nije kritika. Dobre su subvencije za poljoprivredne proizvođače i subvencije za mleko i za poljoprivrednu kulturu i za nabavku prikljčnih mašina, ali su nam štale prazne, pa da vidimo kako da iznađemo mogućnost da pomognemo tim ljudima, da li preko neke banke koja će im dati kredit, neki grejs period malo veći, da ti poljoprivredni proizvođači mogu da budu i korisnici tih subvencija.Dobro je, gospodine Vučeviću, što su neke uvozne takse, akcize poreza, itd. povećane za robu koja se uvozi u Srbiju, a zove se poljoprivredna proizvodnja ili poljoprivredni proizvod, tako da je to moj predlog. Nije kritika, naravno, već predlog.Šta je još važno? Mladi ljudi i studenti. Ja želim da pošaljem poruku studentima i mladim ljudima da ih ne zavode pojedini političari da izlaze na ulice, da šetaju, da blokiraju institucije. Ako smatraju da imaju neki problem, da je školarina visoka i da traže neki veći period da završe određenu godinu na kojoj su pali, da se jave instituciji i da institucija im pomogne.Na ulici, poštovani mladi ljudi i studenti, ne možete ništa da ostvarite.

i znamo ko je bio na čelu kolone tih studenata. Gde su ti studenti tada koji su se borili za bolje sutra? Veliki broj tih studenata je sada bez posla, imaju skoro 40 godina i nešto i iznevereni su.Manipulacija, termin, svakog dana je prisutna, ali ne od ove leve strane ili od desne strane, kada gledate vi sa mesta

koja je šteta Srbiji blokada puteva, blokada institucija, itd.Kažu, blokada medija. Ja sam tražio… šest godina nisam se pojavio na RTS-u, jer je ovo sprska vest, da vodite 700 studenata u Beč, jer je srpska vest da vodite 500 poljoprivrednika u Beč i Grčku da vide kako njihove kolege se bave poljoprivrednom proizvodnjom. To je vest,

u odeljenju. Stalno nešto dobacuje, stalno priča sa premijerom i premijer pola neće da zapamti ovo što sam ja pričao, ali ja ću da napišem ovaj moj mini ekspoze, pa ću da dostavim Siniši Malom da on to večeras

ali su mnogo veće nego što su bile pre 12, 13, godina.Kažu - aha, evo kupljeni penzioneri po 20 hiljada dinara. Nisu kupljeni, nego je dato tim penzionerima kako bi mogli ono što je osnovno vezano. Ako neko kupuje lekove ili ne znam šta, da ima sredstava odakle će da nabavi ono što se zove kućni budžet ili životne namirnice jednog bračnog para penzionera.Ja živim na selu i siguran sam od svih vas koji sedite ovde, i levo i desno, niko ne poznaje bolje srpskog domaćina, poljoprivrednog proizvođača. Zašto ne vidimo program sa druge strane od opozicije, da kaže - evo, mi ćemo da vam obezbedimo to i to, mi ćemo da vam obezbedimo tržište ne znam gde, itd?Znate itd?Znate šta, ja sam sebe uhvatio, gledao sam jednu televiziju jedno sedam dana, imaju dnevnik u isto vreme, posla sata pre dnevnika RTS-a i ja počeo da sumnjam u mene, da li sam to ja ili ovaj što priča na TV-u. Kažu, vaši i naši mediji. Za mene su svi mediji koji rade srpski u Srbiji, ne srpski nego za građane Srbije,

Oni vrlo dobro znaju šta je urađeno ko postane ambasador iz neke države i dođe i bude četiri godine ovde, 70% ambasadora bi ostalo da živi u Srbiji.Ja svake godine u Jagodini primim između 10 i 15 ambasadora na njihov zahtev i razgovaram sa njima, ali kada vi imate svakog dana nekog ko govori kako u Srbiji ne valja ovo, ono itd, to je to je ona Gebelsova – sto puta kada kažeš misle da je ta laž istina.Sport. Ja sam čovek iz sporta i sportski radnik. Evo, sada smo imali prvenstvo Evrope u boksu, nikad nije boks postigao takav rezultat, toliko medalja da osvoji na Evropskom prvenstvu. Čak imamo i tri zlatne ženske medalje. I ne sam o boks. Fudbal, kvalifikovao se bio za Svetsko prvenstvo, sada za Evropsko prvenstvo.Kažu – gradi se stadion. Pa, gde će da igraju? Na poljanče? Ako imate lep stadion, sređen, onda možete da imate i kandidaturu da se neka međunarodna utakmica odigra u Srbiji. I nije to samo ulaznice koje se prodaju. Ti ljudi treba da spavaju ovde, da jedu itd.Šta će itd.Šta će stadion u Leskovcu i šta će stadion u Zaječaru?Ja kada sam došao 2004. godine, kad sam preuzeo vlast u Jagodini, znate šta je bilo u kulturnom centru? Kockarnica dole, tombola. dole, tombola. Pa, jel to kultura? I onda srušili kompletan taj kulturni centar i počeli da pravimo nov kulturni centar.Kad sam kod kulture, želim da vam kažem da nikada više kulturnih događaja u Srbiji nije bilo nego poslednjih godina, nikada. Turizam, turizam je jedna veoma važna privredna grana. Beograd na vodi, EKSPO 2027. godine, on će da privuče ceo svet. Kada dođu ovde, doći će u Jagodinu i u Nišku i u Vrnjačku banju i u Sokobanju, na Zlatibor, na Kopaonik, itd.Evo, pre pola sata su mi javili da u Jagodini kupilo ulaznicu 2150 ljudi danas, ušlo u Zoološki vrt Jagodina, da obiđe Zoološki vrt, od toga 12% stranaca, koji ne znaju srpski jezik, a koliko ih je tek u Beogradu. I sad kritikujemo, ljudi, nemamo ništa, ne znam, ne valja nam ovo ono, itd.Kada su u pitanju radna mesta, čuli smo, da ne ponavljam šta je rekao mandatar i budući premijer, da je veliki broj nezaposlenih dobio posao, da ti ljudi rade, neću reći da su plate velike i u unutrašnjosti kao što su u Beogradu, ali ima neku sigurnost taj zaposleni.

nema tih proizvoda u Pomoravskom okrugu ima u nekom drugu okrugu. Šta će da rade oni iz Pomoravskog okruga? Šta će da rade oni iz Braničevskog okruga?Kad sam kod Braničevskog okruga, želim da vam kažem najveći broj građana Braničevskog okruga nalazi se u dijaspori. Počeli su da napuštaju radna mesta iz dijaspore i da se vraćaju u Srbiju. Oni su tamo bili gastarbajteri, sada se vraćaju, otvaraju i manje fabrike i veće i postaju poslodavci.Ja sam privrednik preko 40 godina i kada čujem nekog da priča o privredi, a nema pojma, ne zna ni šta je kalkulacija, kosignacija, nivelacija nivelacija i da ne nabrajam sve te termine i on mi priča o privredi da ja slušam kako se on razume, itd. Veliki broj njih čita sa moje desne strane, napiše mu neko i on čita, ali ima nešto što se zove principijelna diskusija. Ne moram ja da budem stručnjak za neku oblast, ali imam princip kako misli moja partija da se realizuje ta oblast ili ta delatnost.Srbija nikada nije bila popularnija u međunarodnim odnosima, nego poslednjih godina. Ja želim da čestitam predsedniku Aleksandru Vučiću na borbi u međunarodnim odnosima, a moram da čestitam i Ivici Dačiću, da je to najteži posao

nego u povratku bilo gde da su išli, po neko povuče priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije. A kako je bilo ranije? Ovi drugi, koji sada hoće da se vrate na vlast, kad odu, u povratku dva nove ili dve nove države priznale nezavisnost Kosova i Metohije.Zato ćemo mi iz Jedinstvene Srbije glasati za, ne za ekspoze, već za predsednika Vlade, za ministre, a ekspoze će biti realizacija naredne četiri godine. Ja vam čestitam, pošto više neću imati pravo za diskusiju, i premijeru i budućim ministrima. Hvala.

Član 100. pre dva javljanja, ukoliko mi dozvolite, pošto sam mahao Poslovnikom, niste mi dali, a po članu 103. kaže – neposredno po povredi. Evo sad ću ukazati na povredu člana 106. 106. govornik je dužan da se pridržava dnevnog reda.Ja bih vas zamolio da sledeći put barem opomenete. Evo, prethodnik, sportista, kolega poslanik, jer pričao o mnogim stvarima koji nemaju nikakve apsolutno veze sa dnevnim redom. Poslanici odlaze na neke države, pričali nešto, u Jagodini se primi godišnje ne znam koliko ambasadora, ne znam, dela koja su napravili i sproveli oni koji su bili na vlasti 2004. godine. Ja vas molim, ovo je ekspoze za Vladu 2024. ne 2004. godine.Ako bih samo mogao da vam ukažem još jednom na povredu Poslovnika 100. Vi ste kolegi Jovanoviću replicirali s tog mesta. Molim vas, ukoliko želite da učestvujete u raspravi, izađite za govornicu, učestvujte u raspravi, nemojte da pratite ponašanje vašeg prethodnika.Još jednom, molim vas,

konstatujemo potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njegovo učešće u radu Narodne skupštine.Uručeno vam je Rešenje RIK o dodeli mandata narodnom poslaniku radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku.Na

konstatovali potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Staši Stojanović, Nataši Ivanović, Nikoli Laziću, Igoru Jakšiću, Danu Stanojčiću, Jakšiću, Danu Stanojčiću, Tatjani Petrović Stojković, Mladenu Grujiću, Nikoli Bokanu, Branku Vujković, Ilu Mihajlovskom, Draganu Ninkoviću, Jeleni Bogdanović, Dušanu Radosavljeviću, Igoru Braunoviću, Nataši Bogunović i Rejhanu Kurtoviću,

dame i gospodo, drugarice i drugovi, na početku, želim da iskoristim priliku da svima koji žive od svog rada čestitam Prvi maj.Istoriju ljudskog društva je više od svega obeležila borba obespravljenih i potlačenih, kroz koju su se ideje slobode, socijalne pravde i društva jednakih šansi dokazale kao univerzalne vrednosti i stožer okupljanja progresivnih političkih snaga.U

odnosa.Predložena Vlada će imati punu Pokreta socijalista ukoliko bude Vlada kontinuiteta i ukoliko bude dosledno sprovodila politički program „Skok u budućnost – Srbija 2027“ koji, kao što vidim, gospodine Vučeviću, je i osnova vašeg ekpozea, program za koji je predsednik Aleksandar Vučić dobio našu punu podršku, pošto obuhvata 323 projekta u ulaganju od skoro 18 milijardi evra, što je više nego čvrst garant da će Srbija nastaviti putem napretka, da će biti sve jača ekonomski, privredno i finansijski, a samim tim politički stabilnija i socijalno odgovornija.Kada govorim o Milošu Vučeviću, sa ponosom mogu da kažem da sam imao čast da, kao pomoćnik gradonačelnika, budem deo tima koji mu je pomagao tokom većeg dela prvog mandata gradonačelnika Novog Sada i da se uverim u njegovo znanje, sposobnost, neiscrpnu energiju i ogromnu želju da radi i da stvara.

naterao da shvate da Vladu Srbije i dalje ne mogu da sastavljaju zapadne ambasade.Zaista ne znam šta će reći ambasador Hil na to što će Aleksandar Vulin ponovo imati priliku da nastavi započetu političku borbu za dobrobit Srbije. Znam, taj Stejt department je razočaran, što znači i da ambasador Hil neće biti oduševljen, pošto je i sam svestan da Aleksandar Vulin pristaje da služi jedino svojoj državi i svom narodu, čak i po cenu sankcija, ali će očigledno kao i mnogi drugi ambasadori morati da prihvati realnost da se o budućnosti Srbije trenutno pitaju isključivo njeni građani, a da su oni svoje poverenje poklonili jednom od poslednjih slobodnih državnika Aleksandru Vučiću koji ne želi da sluša diktate stranih vlada, a još manje njihovih ambasadora.Hvala i vama, gospodine Vučeviću, što se po tome uopšte ne razlikuje od predsednika Aleksandra ne želi.)Poštovana predsednice, ja bih samo molio, samo jedan predlog u međuvremenu, pored zabrane točenja alkohola u Skupštini, da se zabrani točenje alkohola i u okolini Skupštine, stvarno negativno utiče na pojedine poslanike.Ukoliko mogu da nastavim…(Aleksandar želi.)Kolega, da li mogu da nastavim?U skladu sa rečenim, od budućih ministara očekujem da se za razliku od nekih prethodnih, da za razliku od njih ne ćute i ne kriju se kada posle izbora vlade upadnu u užasnu kampanju koju strani agenti iz nevladinog sektora, NATO, opozicija i njihovi nalogodavci sa zapada vode protiv Srbije zarad priznanja takozvane nezavisnosti Kosova i poništavanja Republike Srpske, kada ti isti počnu da im prete, pozivaju na linč, ulično nasilje, na ubistvo predsednika Vučića i njegove porodice.Gospodine Vučeviću, ako oni tada budu ćutali i krili se od javnosti, moraćemo mi da progovorimo i od vas tražimo njihovu smenu, jer državni interes je iznad svih ličnih, a oni su izabrani da se bore za Srbiju i oko toga ne može biti nikakvog kalkulisanja i kompromisa.Svestan

Samo ukoliko vi u Vladi i mi ovde u parlamentu damo sve od sebe Srbija može postati ekonomski moćna, privredno snažna, politički stabilna i vojno jaka, a samo takva Srbija može biti garant boljeg i dostojanstvenijeg života njenih građana, kao i garant bezbednosti i opstanka srpskog naroda, samo takva Srbija može biti garant da ćemo živeti u suverenoj, samostalnoj i celovitoj Srbiji, samo takva Srbija može sačuvati KiM u okviru svojih državnih granica, samo takva, jaka i stabilna, Srbija može biti garant očuvanja Republike Srpske, garant odbrane političke volje srpskog naroda i garant da zapad neće uspeti da pogazi Dejtonski sporazum, kao što je to uspeo sa Rezolucijom 1244. Samo takva, jaka i stabilna Srbija, može biti nosilac političkog okupljanja i ujedinjenja srpskog naroda, što je uovom trenutku od istorijske važnosti. Samo politički jedinstven narod, okupljen oko jedinstvene političke ideje, može odgovoriti na nikad veće i teže izazove koji su pred nama. Političko jedinstveno srpskog naroda je ujedno i prvi korak ka našem konačnom cilju – državnom ujedinjenju.Napokon, imamo istorijsku priliku da posle više vekova borbe i puno propuštenih prilika objedinemo i ujedinimo srpski narod i tu šansu ne smemo propustiti. Pre svega, zbog onih koji dolaze posle nas. Mi u Pokretu socijalista tu ideju zovemo – idejom srpskog sveta, ali je nebitno ko je kako zove, bitno je da napokon budemo složni, jedinstveni, nepodeljeni, da imamo isti cilj – objedinjavanje srpskog naroda.Po pitanju ekspozea mogu vam čestitati i reći da se skoro u potpunosti slažem sa svim što je izneto i zato ćete imati punu našu podršku, izuzev dela o tzv. evropskim integracijama, ali vam ne sporim pravo na optimizam, jer mi u Pokretu socijalista stvarno nemamo po tom pitanju, pošto je EU svesno taj proces dovela u ćorsokak, kao što je i sve iza čega je navodno stajala i sve što nam je garantovala bacila pod noge i besramno pogazila.

licemerje, prazna obećanja i besomučne laži briselske administracije, stalne političke ucene, bezobzirni zahtev za odricanjem suvereniteta i dela državne teritorije, otvorena podrška šiptarskom terorizmu, progonu i zlostavljanju srpskog stanovništva dovela je do toga da građani Srbije shvate kako smo od prvog dana bili žrtva dobro smišljene manipulacije i da nas u toj EU nikada nisu ni želeli kao ravnopravne članove.Naravno, članove.Naravno, mi ne očekujemo da bilo ko u Srbiji u ovom izuzetno složenom geopolitičkom i bezbednosnom trenutku preko noći okrene integrativne procese za 180 stepeni, ali očekujemo da osluškuje i prati u kom smeru se kreće svet, bar onaj većinski, slobodarski deo sveta, što znači da mstramo da bi Vlada trebala da uspostavi zvanične kontakte sa BRIKS-om, kao trenutno najaktuelnijim globalnim integrativnim procesom i da iz prve ruke saznamo istinu o uslovima saradnje, kao i benefitima eventualnog članstva. U skladu sa tim predlažemo da i u narednom periodu, primera radi, studiju izvodljivosti pridruživanja BRIKS-u, pa da npr. do kraja ove ili početkom sledeće godine saopštimo građanima rezultate. Građani Srbije imaju pravo da znaju da li je pridruživanje BRIKS-u izvodljivo i opravdano, pre svega, ekonomski, finansijski i privredno, da znaju da li je po svim parametrima realnije i opravdanije članstvo Srbije u BRIKS-u ili u EU, što nam što nam je kao državi i šta nam u suštini kao državi može doneti veće političke, privredne, ekonomske i bezbednosne benefite.Nešto čega nema u vašem ekspozeu, a čemu bi u narednom periodu morali ozbiljno da posvetimo pažnju jeste poražavajuća činjenica da u Srbiji postoje i nesmetano deluju nevladine organizacije koje otvoreno rade protiv državnih i nacionalnih interesa Srbije. Doživeli smo da u svom okruženju imamo pojedince koji su spremni da za 30 srebrnjaka prodaju državne i nacionalne interese, da daju podršku najvećem svetskom ološu u pokušaju da srpski narod proglasi genocidnim, da nas rasparčaju i otmu nam deo državne teritorije. da bi i jedna ozbiljna država tolerisala takvo antidržavno i izdajničko delovanje.Svima je jasno da je njihov primarni cilj temeljna i potpuna destabilizacija države kako bi Srbija bila naterana da prizna

izmene moraju da idu u dva pravca. Prvi pravac, da se zakonski zabrani državno finansiranje svih nevladinih organizacija koje se otvoreno bave lobiranjem protiv državnih i nacionalnih interesa. Država Srbija, njena ministarstva, pokrajinska Vlada, lokalne samouprave ne mogu finansirati nevladine organizacije koje ne poštuju Ustav i zakone, a naročito ne one nevladine organizacije koje se bave promocijom tzv. "nezavisnog Kosova" koji Srbe proglašavaju genocidnim narodom, koje osporavaju pravni osnov postojanja Republike Srpske, koje rade protiv državnih i nacionalnih interesa.Drugi pravac je uvođenje transparentnosti u rad nevladinog sektora poput onog koji je uveo poznati FARA Zakon u Sjedinjenim Američkim Državama 1938. godine. Tako sve nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva, a svojim aktivnostima pokušavaju da utiču na donošenje odluka od strane državnih organa morale bi da se registruju kao strani agenti i lobisti, da prijave svoja novčana sredstva koja su dobijena iz inostranstva, aktivnosti koje su finansirane tim sredstvima i da na kraju svake godine podnesu detaljan izveštaj u utrošku dobijenih sredstava.Vreme je da naši građani saznaju ko iz inostranstva i koliko plaća razne nevladine organizacije po čijim programima i direktivama one rade i ono što je najvažnije, kojim stranim vladama i organizacijama polažu račune.Gospodine Vučeviću ovo su teme koje sam izneo ne da bismo vi i ja danas ovde o njima diskutovali, već da bih znajući da ste osoba spremna za jedan otvoren i konstruktivan dijalog kandidovao da budu predmet temeljne analize i razmatranja u nekoj skorijoj budućnosti.Na kraju, još jednom da ponovim, Pokret socijalista poslanička grupa koju činimo zajedno sa Narodnom seljačkom strankom, Ujedinjenom seljačkom strankom i Ruskom strankom će sa zadovoljstvom podržati vaš izbor za premijera kao i izbor predložene Vlade Republike Srbije. Hvala.